Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги народни представители, позволете ми да Ви представя Проект за програма за работа на Народното събрание за периода от 26 до 28 юли 2017 г., 1. Прекратяване пълномощията на народен представител. Имаме подадена оставка от народния представител Живко Мартинов на 25 юли 2017 г. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие. Постигнато беше съгласие на Председателски съвет тази точка да бъде втора. Това е разликата от програмата, която я имате на пощите си. Вносител е Министерският съвет на 13 юли 2017 г. 3. Първо гласуване на Законопроекта за държавните помощи. Вносител е Министерският съвет на 3 юли 2017 г. – продължение от предишното ни заседание миналата седмица, последното заседание. 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители са: народните представители Диана Йорданова, Павел Шопов, Светлана Ангелова, Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Дора Христова, Албена Найденова, Хасан Адемов, Александър Сабанов и Елхан Кълков,

народният представител Корнелия Нинова и група народни представители, от 1 юни 2017 г.; и Министерският съвет от 13 юни 2017 г. Избор на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, и заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор. Процедурата по по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 28 юни 2017 г. Предлагаме това да е точка първа за четвъртък, 27 юли 2017 г. 7. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 6 юли 2017 г. Предлагаме това да бъде точка първа за петък, 28 юли 2017 г. 8. Избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 12 юли 2017 г. Предлага се това да бъде точка втора за петък, 28 юли 2017 г. 9. 9. Проект на решение за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г. Вносители са: народните представители Джема Грозданова и Кристиан Вигенин на 24 юли 2017 г. Предложено е това да е точка трета за петък, 28 юли 2017 г. 10. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево, на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Вносители: народният представител Румен Гечев и група народни представители. Заместник на действие на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево, на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. и Проект за решение по доклада. Вносител е Временната комисия на 25 юли 2017 г. 11. Парламентарен контрол. Моля, гласувайте.

за работа за периода 26 – 28 юли 2017 г. е приета. Заповядайте, господин Бойчев.

на Временната комисия, да стане т. 5, преди да започнем работа по Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Имаме доста амбициозна програма тази седмица и бих искал да сме сигурни, че ще приключим с разглеждане на точката за Временната комисия за НДК и приемане на нейния доклад, тъй като срокът изтича на 29 юли 2017 г., който беше даден за нейната работа с решение на парламента.

Само за успокоение, както и на Председателски съвет стана въпрос, абсолютно всички групи са с намерение да се изпълни Програмата. Нещо повече, ще бъдат включени и други Законопроекти, стига да ги приеме пленарна зала, разбира се, с удължаване на работното време. Но бъдете сигурни, че Програмата, която е на Вашето внимание, ще бъде изпълнена. Постъпили законопроекти и проекторешения от 19 – 25 юли 2017 г.: На 19 юли 2017 г. е постъпил Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения. Вносител е народният представител

Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водеща Комисия по труда, социалната и демографската политика, както и на Комисия по външна политика. На 20 юли 2017 г. е постъпил Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2016 г. – 20 юли 2017 г. Вносител е Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. На 21 юли 2017 г. е постъпил Законопроект за защита на свръхзадълженост на физически лица. Вносител е народният представител Искрен Веселинов и група народни представители. Разпределена е на водеща

през периода 1 януари – 30 юни 2018 г. Вносители са народните представители Джема Грозданова и Кристиан Вигенин. Разпределен е на Комисията по външна политика, както и на Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове. На 25 юли 2017 г. е постъпил Проект на декларация относно подписването на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония. Вносители са народните представители Джема Грозданова, Константин Попов и Христо Гаджев. На 25 юли 2017 г. е постъпил Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево, на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Вносители: народният представител Румен Гечев и група народни представители. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил изпращането и използването на вертолет

В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 21 юли 2017 г., вх. № 703-09-25, и е предоставено на Комисията по отбрана.

за разрешаване и изпращането и използването на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България за участие в операции на НАТО в Косово. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България за решението е уведомен и президентът на Уведомлението е постъпило на 21 юли 2017 г., вх. № 702-00-29, и е предоставено на Комисията по отбрана.

Уважаеми господин Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България, подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание. Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание. Подпис: Живко Мартинов“. Предлагам Ви в тази връзка следният служебен „Проект! РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Живко Иванов Мартинов като народен представител от Осми изборен район – Добрички.“ Имате думата за изказвания. за изказвания. Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Проекта, който току-що Ви представих. Моля, гласувайте.

На заседание, проведено на 20 юли 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Законопроект. На заседанието присъстваше заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който представи Законопроекта. „Българска банка за развитие“ АД е търговска банка, в която правата на държавата в капитала на банката се упражняват от министъра на финансите. Сред основните цели на банката са подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и средните предприятия чрез улесняване на достъпа им до финансиране и привличане и управление на средносрочни и дългосрочни местни и чуждестранни ресурси, необходими за реализиране на икономическото развитие на страната. банка за развитие е да бъде основен инструмент за провеждане на държавни политики в икономиката. Тя взаимодейства интензивно с всички останали държавни структури с цел осигуряване на максимално въздействие на насочваните публични средства в подкрепа на развитието на икономиката. Едно от основните правомощия на министъра на икономиката е да ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия чрез създаването и развитието на конкурентоспособни малки и средни предприятия при отчитане на необходимостта от постигане на балансирано социално-икономическо развитие на отделните райони на страната. С оглед на целите и дейностите, за които е създадена Българската банка за развитие и компетенциите на министъра на икономиката, се предлага министърът на икономиката да бъде определен за орган, упражняващ правата на държавата в капитала на Българската банка за развитие. По този начин ще се подобрят координацията и ефективността по дефиниране и прилагане на държавните политики в подкрепа на малките и средните предприятия и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика като цяло. След обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: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

разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие, № 702-01-7, внесен от Министерски съвет на 13 юли 2017 г. На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката – Маринела Петрова, заместник-министър, Диана Драгнева, директор на дирекция „Правна“ и Галин Желев, държавен експерт от Министерството на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник-министър, и Валентин Груев, директор на дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“. Законопроектът бе представен от заместник-министър Маринела Петрова. Приоритетните дейности на Българската банка за развитие са съобразени с политиката на правителството по отношение на малките и средните предприятия. Едно от основните правомощия на министъра на икономиката е да ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика за насърчаването на малките и средните предприятия. развитие” АД е основен инструмент за провеждане на държавни политики в икономиката. В тази връзка с оглед на целите и дейностите, за които е създадена Българската банка за развитие и компетенциите на министъра на икономиката, се предлага министърът на икономиката на упражнява правата на държавата в Общото събрание на акционерите на банката. Останалите предлагани промени са в съответствие с горната. Към Законопроекта е приложена частична предварителна оценка на въздействието, като се отбелязва, че с Проектозакона по принцип не се предлага ново законодателство, а само промяна на съществуващо, касаещо единствено промяна на органа, упражняващ правата на държавата в Общото събрание на акционерите на „Българската банка за развитие” АД. Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемането на Закона, включително възникване на съдебни спорове. Приемането на Законопроекта не произтича от правото на Европейския съюз. На поставените въпроси от народните представител Румен Гечев, Димитър Бойчев и Жельо Бойчев отговори заместник-министър Борисов. След гласуване с резултати: „за” 16 гласа, без „против” и „въздържали се”, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

Не. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската

подкрепени от Комисията.

Продължаваме с доклада за първо гласуване на Комисията по правни въпроси. Заповядайте, Заповядайте, госпожо Фикирлийска. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Ще поднеса на Вашето внимание: „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г. На свое заседание, проведено на 19 юли 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г. На заседанието присъства от Министерството на финансите – госпожа Лидия Атева – началник отдел „Методология, наблюдение и координация на държавните помощи“ към дирекция „Държавни помощи и реален сектор“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от госпожа Атева. Тя посочи, че Проектът на нов Закон за държавните помощи създава нов механизъм за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ, както и за възстановяване на неправилно използвана държавна помощ. Госпожа Атева акцентира върху въведените основни принципи, които трябва да се спазват при предоставянето на държавна помощ и разширяването на правомощията на министъра на финансите – да издава методически указания и да предприема мерки за развитието и усъвършенстването на режима и осигуряването на прозрачност. Със на Законопроекта се дефинират понятията „администратор на помощ” и „получател на помощ” и се прецизират отговорностите на предоставящия държавна и минимална помощ. Съществена новост в Законопроекта е въвеждането на задължението за установяване на размера и лицата, получатели на неправомерна и несъвместима държавна помощ, от страна на администратора в случаите, когато с решение на Европейската комисия те не са предварително определени. Госпожа Атева посочи, че нов ключов елемент в Законопроекта е създаването на правна възможност за оспорване на актовете за предоставяне на държавна помощ или на минимална помощ, както и на действия по допуснати нарушения на националното и европейското законодателство във връзка с предоставянето на държавна или минимална помощ. Със Законопроекта се променя контролът по изпълнение на Закона за държавните помощи, който ще се осъществява от Агенцията за държавна финансова инспекция. По силата на вменените ѝ правомощия Агенцията за държавна финансова инспекция ще издава актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления. Прецизират се и административнонаказателните разпоредби, като се правят промени в размера на глобите и имуществените санкции. В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Христиан Митев, Данаил Кирилов и Пенчо Милков, които заявиха, че ще подкрепят Законопроекта на първо гласуване. Господин Милков посочи, че по отношение на така внесения Законопроект има редица бележки, поради което между първо и второ гласуване ще направи конкретни предложения. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси със 17 гласа без „против“ и „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г.“. Благодаря Ви, уважаема госпожо Фикирлийска. Следва докладът на Комисията по икономическа политика и туризъм. Господин Кънев, заповядайте.

На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: Маринела Петрова – заместник-министър, Лидия Атева – началник на отдел, и Маргарита Борисова – държавен експерт в дирекция „Държавни помощи и реален сектор”. Законопроектът бе представен от Маринела Петрова. Според вносителя предложеният Законопроект не изменя принципно съществуващия ред. Едновременно с това са направени законодателни изменения от правно и техническо естество. Същностните изменения се налагат от промени в европейското законодателство, регламентиращи обхвата и съдържанието на конкретните процедури, наложени от изискванията на европейските регламенти и развитието на практиката на Европейската комисия в областта на държавните помощи. Наложително е създаването на национален механизъм за възстановяване на несъвместима и неправомерна държавна помощ и възстановяване на неправилно използвана държавна помощ. Предлага се контролът по изпълнението на Закона за държавните помощи, съставянето на актове за установяване на нарушенията и издаването на наказателните постановления да се извършва от длъжностни лица на Агенцията за държавната финансова инспекция. Уреждат се специфики на съдебното производство по оспорване на актове за предоставяне на държавни помощи. Въведено е задължително възстановяване в пълен размер на неправомерно получена държавна помощ, както и присъждане на лихва за неправомерност. Предвидена е възможност националният съд да се обърне към Европейската комисия за изразяване на становище относно приложимостта и валидността на акт на орган на Европейския съюз. цел прецизиране на правната рамка се разширяват функциите на министъра на финансите да предоставя методически указания и да предприема мерки за развитието и усъвършенстването на режима на прозрачност. Определени са в пълнота и функциите на министъра на земеделието, храните и горите относно държавните помощи в областта на земеделието. Законопроектът усъвършенства различни терминологични понятия. Със Законопроекта се отменя действащия до момента Закон за държавните помощи. Предвидени са съответстващи промени в редица нормативни актове. Определен е едногодишен срок за приемането на подзаконови нормативни актове. Извършена е цялостна предварителна оценка на въздействието на Законопроекта като очаквани резултати са създаването на правна среда, която да препятства незаконосъобразното разходване на публичен ресурс и нарушаването на Договора за функционирането на Европейския съюз.

Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Колеги, преминаваме към първо гласуване

Гласували 135 народни представители: за 134, против няма, въздържал се 1. С това Законопроектът за държавните помощи е приет на първо четене. Госпожо Стоянова, заповядайте за процедура. Благодаря, госпожо Председател. Моля за процедура срокът между първо и второ четене на Закона за държавните помощи да бъде удължен с още три седмици, тоест максималния срок. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Моля, режим на гласуване за направената процедура за удължаване на времето между първо и второ четене на този Законопроект

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение за удължаване на срока по общия Доклад на приетите на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на ГПК. Докладът е с № 753-03-17.

Крум Зарков, Дора Христова, Албена Найденова, Хасан Адемов, Александър Сабанов и Елхан Кълков на 6 юли 2017 г. Доклад на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Заповядайте, доктор Адемов. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. „ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40 с вносители Диана Йорданова и група народни представители на 6 юли 2017 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 19 юли 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Диана Йорданова и група народни представители от всички парламентарни групи. На заседанието присъстваха: заместник-министърът на труда и социалната политика господин Ивайло Иванов, госпожа Мая Манолова – омбудсман на Република България, Калина Петкова – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика, Даниела

Законопроектът беше представен от господин Хасан Адемов. В изложението си той подчерта, че основната цел на Законопроекта, изготвен от представители на всички парламентарни групи вследствие на работата им във Временната комисия по установяване на случаите със неизплатените заплати

На Агенцията се предоставят правомощия да извършва проверки по повод изплащането на трудови възнаграждения и обезщетения и след прекратяване на трудовите правоотношения и да дава задължителни предписания в тази насока. Изрично се регламентира срокът, в който работодателят е задължен да изплати обезщетенията, дължими на работниците и служителите му, като се дължи и законната лихва при неизпълнение. С предложеното изменение в Гражданския процесуален кодекс се предвижда възможността работниците и служителите да искат по-бързото издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на влезли в сила предписания на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Така работещите ще бъдат улеснени да търсят съответните начислени и неизплатени възнаграждения и обезщетения, които работодателят им дължи. Освен това няма да се налага да водят съдебни дела за установяване на основанието и размера на дължимите суми. Със Законопроекта се предлага работодатели, които дължат възнаграждения и обезщетения на работниците си, да не могат да участват в процедури по обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители. Законопроектът предоставя допълнителни възможности за работещите да получат вземанията си за трудови възнаграждения и обезщетения от Фонда за гарантиране на вземанията на работници и служители.

Според вносителите основната цел на предложението за промяна на Търговския закон е насочена към защитата интересите на кредиторите и контрагентите на дружеството с ограничена отговорност в случаите, когато след вписване в Търговския регистър освобождаване на управителя, съответно управителите, дружеството остава без управител и не назначава такъв. Срещу такова дружество не може ефективно да започне производство както по гражданско правен ред, така и по административно правен ред поради невъзможността на същото да бъде извършвано връчване на съобщения и други актове. В Комисията бяха получени на вносителите на Законопроекта и членовете на Комисията становища от Министерството на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Съюза за стопанска инициатива, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Протокол от заседанието на Комисията по трудово законодателство от 14 юли 2017 г. относно обсъждания Законопроект. Министерството на труда и социалната политика подкрепя направените предложения за изменения и допълнения в Кодекса на труда, тъй като с тях се гарантира по-добра защита на работниците и служителите и се създава по-голяма правна сигурност при осъществяване на контрол върху задължения на работодателите след прекратяване на трудовите правоотношения. Във връзка с предложението за нова ал. 3 в чл. 228 от Кодекса на труда, в която се предвижда краен срок за изплащане на обезщетенията, следва да се има предвид, че разпоредбата не би била приложима спрямо обезщетението за оставане без работа, тъй като задължението за работодателя възниква от момента на предявяване на искането и удостоверяване на обстоятелствата от страна на работника или служителя. Също така срокът, за който се изплаща обезщетението за оставане без работа, може да бъде по-дълъг от един месец – определен с акт на Министерския съвет, индивидуален или колективен трудов договор, което обстоятелството ще направи разпоредбата неприложима. Освен това с разпоредбата се създава възможност с колективен трудов договор да се договаря друг срок за изплащане на обезщетенията, тоест допуска се и договаряне на по-дълъг срок. Това от своя страна противоречи на принципа, че с колективен трудов договор могат да се договаря по-благоприятни условия за работника или служителя.

невъзможността на работника или служителя да получи копие от протокола на Инспекция по труда, с който са наложени принудителните административни мерки на работодателя. От Министерството на труда и социалната политика подкрепят предложенията за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и Търговския закон. подкрепят по принцип предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, в основната му цел да се предостави допълнителна защита на правата на работниците и служителите в случаите, когато работодателите не им изплащат трудовите възнаграждения и обезщетения. Не подкрепят направеното предложение за член 412а от Кодекса на труда, с което се предлага допълнение, съгласно което и на дружествата, създадени по реда на Закона за задълженията и договорите, да може да се налага административно наказание „имуществена санкция“. на правосъдието, дружеството носи отговорност по Закона за задълженията и договорите и не може да бъде субект на административнонаказателна отговорност по Кодекса на труда. Освен това съгласно Закона за административните нарушения и наказания административнонаказателната отговорност е лична, а за административни нарушения, извършени извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени. становищата на синдикалните организации става ясно, че КТ „Подкрепа“ подкрепят безусловно Законопроекта, докато КНСБ намират, че има непрецизни и неясни текстове, които трябва да бъдат коригирани. В противен случай, те трудно биха били прилагани и няма да се постигне целта на Законопроекта. В становищата на работодателските организации има принципна подкрепа за някои от измененията и категорично неприемане на други от тях. По отношение на разширените правомощия на Инспекцията по труда всички работодателски организации смятат, че с тях се нарушават основни принципи на гражданското право. Инспекцията по труда не може да изземва компетенциите на българския съд. Тя контролира спазването на трудовото законодателство, но само докато съществува трудово правоотношение. След прекратяването му може да възникне трудов спор, като преценката на доказателствата следва да се извършва от съда, който има право да назначи съдебно-счетоводна експертиза и да събира и други доказателства. Що се отнася до промяната в Гражданския процесуален кодекс – и работодателските, и синдикалните организации я отхвърлят, защото считат, че основанието за издаване на заповед за незабавно изпълнение не трябва да бъде предписанието на Инспекцията по труда, а извлечението от ведомости за заплати. Промяната в Търговския закон също не се подкрепя поради разбирането, че представителната власт винаги се упражнява от правоимащо лице и тя не може да се прехвърля на съдружниците. Предложението противоречи на чл. 155, т. 3 от Търговския закон, където е уредена процедура за искане за заличаване на дружеството и на чл. 11 от кодекс. По Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя синдикалните организации подкрепят по принцип измененията, докато работодателските организации ги отхвърлят. Те отхвърлят категорично и предложенията за изменение на Закона за обществените поръчки. В проведената дискусия взеха участие народните представители, Хасан Адемов, Павел Шопов, Светлана Ангелова и Георги Гьоков. Те изразиха мнението си, че постижение на този Законопроект е постигнатия консенсус при изработването Промените, които се предлагат не са радикални, но определено ще имат дисциплиниращ ефект върху некоректните работодатели и положителен ефект за работниците и служителите, които имат очакванията да получат неизплатените си трудови възнаграждения и обезщетения. Вярно е, че проблемите, които се опитва да реши Законопроекта няма да бъдат изкоренени, но се прави положителна стъпка във посока на тяхното разрешаване. В обсъждането на Законопроекта се включи и госпожа Мая Манолова, която призова народните представители да направят няколко задължителни промени при изработването на Законопроекта при второто му обсъждане. Тя смята, че ако текстовете останат в този им вид, проблемът с неизплатените заплати няма да бъде отстранен. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 18 гласа „за“,

Благодаря Ви, д-р Адемов. Следва доклад на Правната комисия. Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги. „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от Диана Иванова Йорданова, Павел Димитров Шопов, Светлана Ангелова Найденова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Дора Стоянова Христова, Албена Владимирова Найденова, Хасан Ахмед Адемов, Александър Николаев Сабанов и Елхан Мехмедов Кълков на 6 юли 2017 г. На свое заседание, проведено на 19 юли юли 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от Диана Иванова Йорданова, Павел Димитров Шопов, Светлана Ангелова Найденова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Дора Стоянова Христова, Албена Владимирова Найденова, Хасан Ахмед Адемов, Александър Николаев Сабанов и Елхан Мехмедов Кълков на 6 юли 2017 г. На заседанието присъстваха: oт Министерството на труда и социалната политика – госпожа Зорница Русинова – заместник-министър. С внесения Законопроект се цели да се регулират обществените отношения по повод предоставянето на труд и справедливото му навременно заплащане, с което ще се създаде допълнителна защита на правата на работниците и служителите. Предвидените изменения целят засилване на контролните функции на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ по повод сигнали за неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения на работници и служители. Създава се правна възможност за издаване на заповед за незабавно изпълнение в полза на работници и служители въз основа на влязло в сила предписание на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, като се предвиждат промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Закона за обществените поръчки и Търговския закон, с които се цели обезпечаване на правата и на законните интереси не само на работещите, но и на кредиторите и контрагентите на работодателите. Госпожа Русинова представи становището на Министъра на труда и социалната политика, с което се подкрепя по принцип Законопроекта и посочи, че предложените промени в Кодекса на труда дават допълнителна гаранция за защита правата на работниците и служителите. В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Пенчо Милков, Симеон Найденов, Христиан Митев и Данаил Кирилов, които заявиха своята принципна подкрепа за Законопроекта и обявиха, че ще направят предложения за прецизиране на текстовете между първо и второ гласуване. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси със 17 гласа „за”, без „против“ и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от Диана Иванова Йорданова, Павел Димитров Шопов, Светлана Ангелова Найденова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Дора Стоянова Христова, Албена Владимирова Найденова, Хасан Ахмед Адемов, Александър Николаев Сабанов и Елхан Мехмедов Кълков на 6 юли 2017 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова. Следва становище на вносителите. Давам думата на народния представител Диана Йорданова. Заповядайте, госпожо Йорданова.

измененията, които сме предложили с група народни представители, виждате, че са подписани от народни представители от всички парламентарни групи и са плод на работата на Временната комисия за установяване на случаите за неизплатени заплати, въпреки че предметът на нашата дейност обхващаше единствено и само разглеждане на такива случаи, ние се обединихме около идеята, че в крайна сметка е добра не само да се запознаем, да разгледаме и да анализираме, а и да предложим конкретни мерки. Затова тук е мястото да благодаря на всички колеги, участвали в работата на Временната комисия, на първо място. На второ място, да призова и останалите народни представители, когато разглеждаме проблеми, касаещи огромен кръг хора, без да политизираме, без да се мъчим да вадим политически дивиденти, действително да изпълняваме своята основна роля, за която тук са ни изпратили хората, а именно да се опитаме да решаваме техните проблеми. Искам да ви кажа, че проблемът с неизплатените заплати е тема, която не съществува от днес или от вчера, за съжаление, в годините е имал своите върхове. Радващото е, че в момента се отчитат спадове, сумите стават доста по-малки, но все още съществуват такива случаи. Мерките, които предлагаме да се предприемат – може би между първо и второ четене ще има и други предложения, са доста добра стъпка в тази посока. Общо взето е горещ картоф, с който никой, за съжаление, в последните над 20 години не се е занимавал. Предложенията са подписани от всички народни представители независимо, че колегите от БСП имаха особено мнение при подписване на доклада, но тяхното особено мнение се изразяваше в това, че на практика

приемане и прилагане, да направят своите предложения. В крайна сметка с предложенията ние целим да се предостави допълнителна защита на всички работници и служители в случаите, когато техните работодатели по една или по друга причина не изплащат или забавят изплащането на възнагражденията и обезщетенията. Направили сме промени в няколко закона като, от една страна, разширяваме правомощията на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, като им предоставяме правомощия да извършват проверки по повод, забележете, изплащане на трудови възнаграждения и след прекратяване на трудовите правоотношения и дават задължителни предписания в тази посока. Предвиждаме също така изричното регламентиране на срок, с който работодателят да е обвързан и да е задължен да заплати обезщетенията, дължими на своите работници и служители, като за всеки ден забавяне независимо от срока, който въвеждаме, той дължи лихва при неизпълнение. Предвиждаме промени и в чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс, който предвижда, ако мога така да кажа, бърза писта за работниците и служителите, а именно те да могат бързо и лесно да искат въз основа, забележете, нещо революционно, на влезли в сила предписания на Инспекцията по труда за издаване на заповед за незабавно изпълнение. По този начин работещите ще бъдат улеснени да търсят от неиздължилия се към тях работодател съответните признати и неначислени възнаграждения и обезщетения, без да се налага да водят дълги съдебни дела за установяване на основания и съответно размер на обезщетението. В Проекта също предлагаме нещо ново. За първи път, радвам се, че всички се обединихме около него, работодателите, които дължат възнаграждения на своите работници и служители, както и обезщетения, да не могат да участват в процедури по обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители. Тоест това ще бъде един допълнителен стимул към самите коректни работодатели за сметка на некоректните, които в голяма част от случаите се явяват един вид тяхна конкуренция. Съществена промяна правим и по отношение на Фонда за гарантиране на вземанията на работниците и служителите, като предоставяме допълнителни възможности на работещите да получават вземанията си за трудови възнаграждения и обезщетения, като увеличаваме срока за подаване на заявлението за получаването им. Освен това се прави изменение и в Търговския закон, което е насочено към защита интересите на кредиторите и техните контрагенти. Когато след вписване в Търговския регистър освобождаване на управител или управители, самото дружество остава без такъв и не назначава такъв дори и след срока, който е регламентиран в чл. 155, т. Предложението е в интерес на правната сигурност и е насочено срещу увреждане на трети лица, чрез просто шиканиране от страна на съдружниците, неизпълнението на собствените задължения. Това затруднява лицата, с които тези дружества имат както търговски, така и трудовоправни и административноправни отношения. Срещу такова дружество не може ефективно да се започне производство както по гражданскоправен ред, така и по административен, поради невъзможност на същото да бъде връчено съобщение или някакъв друг акт. Това е вследствие на наложила се, за съжаление, недобра практика по невписване на лице за контакт, невписване на управител и, когато било то държавен орган,

На практика досегашната действителност показва, че въпреки съществуването на тази разпоредба съществуват непрекратени дружества, които, както вече казах, нямат вписан управител дълго след като е изтекъл задължителният тримесечен срок по Търговския закон. В тази връзка правим и предложение в чл. 141 от Търговския закон, за да се постигне търсената защита на трети лица и правна сигурност. Колеги, призовавам така, както в Комисия работихме и така, както всички заедно внесохме предложенията, да подкрепим внесения Общ законопроект на всички народни представители. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Йорданова. Това беше становище на вносител. Уважаеми народни представители, откривам разискванията. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Гьоков. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Работата на Комисията е впечатляваща и Законопроектът е в отговор на едно изключително негативно явление със сериозни социални последствия на неизплатени отработени възнаграждения, работни заплати. Индустрията в България реализира една от най-големите и високи норми на печалба в Европа, а в същото време плаща най-ниските заплати в Европейския съюз. В България няма справедливо и достойно заплащане на труда и на фона на всичко това има хора, които не получават и тези ниски заплати, независимо че добросъвестно са изпълнявали трудовите си задължения на работните си места. У нас, като правова държава, основното съдържание на всеки трудов договор се състои в това, че служителят предоставя на работодателя работната си сила срещу възнаграждение. Редовното изплащане на това възнаграждение е основно задължение на работодателя и той следва да го изпълнява точно във времево и в количествено отношение. Разбира се, в нашата страна, както и много други законови задължения, това основно задължение се нарушава и не се спазва в редица случаи поради финансови затруднения, които работодателят изпитва, но в много случаи и съвсем умишлено с цел реализиране на по-големи печалби. Умишлено или не, това неизплащане на заплати създава сериозни проблеми в трудовите отношения и е с голяма социална значимост. Разбираемо и възможно е един работодател да изпитва временни затруднения, временни трудности и да не може да изплати в уговорения срок заплатите, което не значи, че трябва да влезе в затвора, но трябва да е категорично ясно, че тези временни затруднения не трябва в никакъв случай да са за сметка на работниците и служителите. Изхождайки от всичко това, парламентарната група на „БСП за България“ предложи създаването на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати. Задачата й бе да събере, обобщи и анализира данните за случаи на дължими, но неизплатени заплати от страна на некоректни работодатели. По време на работата си членовете на Комисията се обединиха, на на база на идентифицирани проблеми в действащото законодателство, около това да предложат законодателни инициативи, които да намалят случаите на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения на работници и служители от техните работодатели. Ние приветстваме това решение на Комисията. Вследствие работата на Комисията е налице доклад от 63 страници и предложения за законодателни инициативи, които най-общо могат да се разделят в

стана популярно „бърза писта“ за получаване на това изпълнение, работодатели, които дължат заплати, да не могат да участват в обществени поръчки и увеличаване срока за подаване на заявления към Гаранционния фонд за получаване на дължимите заплати. За съжаление, след усилената и, бих казал, ползотворна работа на Временната комисия, тя успя да предложи задоволително решение само на част от проблемите, но пропусна възможността да реши проблема изцяло. Вносителите трябва да признаят, че за по-голямата част от описаните в доклада случаи на нарушения с работници, абсолютно нищо не се променя в резултат на направените предложения. Аз и народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепим тези предложения, предполагам, че ще ги приемем, защото са добри и защото и ние, парламентарната група, настоявахме за тях, настояваха за тях синдикатите и омбудсманът. обаче резултатът, който в крайна сметка всеки от нас иска да бъде постигнат – да може ощетеният работник с няколко заработени, но неизплатени заплати, да си ги вземе, на практика ще се случи? Мога да дам много примери, но ще си послужа само с един и той е от доклада. Не е тайна порочната практика фирми с натрупани задължения, включително и неизплатени заплати на работници и служители, да се прехвърлят на трети лица, които са социално слаби граждани, нямат имущество и кредиторите не могат да съберат вземанията си от тях по никакъв начин. Много ярък пример в това отношение е случаят с „Еко Скарпе“ ЕООД, при който в началото на 2017 г. собственикът, който е италиански гражданин, прехвърля дружеството заедно с прекратилия дейност цех в село Ветрен, област Пазарджик на жена с адресна регистрация в село Крива Бара, област Монтана. При проверка в Търговския регистър се установява, че същата жена притежава или участва в управлението на общо 22 фирми. Така некоректни работодатели, като този италиански гражданин се освобождават от пасивите на фирмата и остават всички задължения на новия собственик, след това най-често регистрират друга фирма и започват отначало – в повечето случаи, същите практики на задлъжнялост. Питам вносителите, пък и всички народни представители в залата: как се решава този случай с предложените от Комисията промени? Веднага, без да чакам отговор от Вас, отговарям – никак! Категорично не прекратяваме тази измамна практика, а тя е една от най-дразнещите, които съществуват наред, разбира се, с това, че работниците не си получават заплатите. Още много въпроси, на които не намирам отговор в доклада на Комисията, а още по-малко в направените на база на работата на Комисията и на констатациите в доклада предложения. Първият от тях е: улесни ли се достъпът на ощетените работници и служители до средствата, набирани във Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“? Пак отговарям: не! Не се улесни този достъп. В хода на дискусиите във Временната комисия и в Комисията по труда, социалната и демографската политика работодателски организации се надпреварваха да ни обясняват как добре се управлява Фондът, как всичко е наред, как са натрупани повече от 250-260 милиона милиона в него. Не чух поне в мое присъствие някой да оспорва и да отрича, че Фондът е стабилен, че се управлява добре. Имаме обаче фонд, който е натрупал пари, имаме некоректни работодатели, които са сигурно много малка част от работодателите, но има и работници и служители, които не си получават заплатите от тези некоректни работодатели. И какво? Кое му е хубавото на това, че във Фонда има пари, но те не отиват по предназначението си. Възниква въпросът: изпълнява ли Фондът законово вменената му функция да изплаща гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, при откриване на процедура по несъстоятелност? – Не! Не я изпълнява в пълна степен! Има някакъв страх в работодателски организации да не би средствата във Фонда да намалеят и да се възобнови вноската в него. Затова е съпротивата срещу улесняване на достъпа до средствата в него. Няма как да се случи това. По данни на Главна инспекция по труда неизплатените заплати са в рамките на 10 млн. лв. Да предположим, че облекчим достъпа до средства от Фонда и всички работници успеят да се доберат до правото си да получат неизплатените им заплати, тогава ще се похарчат максимум 10 милиона от фонда. В него има 250-260 милиона. За какво пазене на този Фонд става въпрос?

докрай възможността хората да си получат заплатите, които им се дължат? Само вдигнахме шум с тази Комисия, изслушахме хората, дадохме им надежда и недовършихме нещата докрай. Такъв случай

Не беше ли разумно да дадем възможност на заетите работници и служители да искат от съда откриване на производство по несъстоятелност, защото в един момент те може да се явят най-големият кредитор на работодателя с неизплатените им заплати. Това е необходимо, за да могат работниците или служителите да разполагат с инициатива, със средства за защита, когато въпреки задължението за това, техният работодател не е поискал откриване на процедура и на производство по несъстоятелност. Това е начин да се прекрати практиката на ощетяване на работниците и служители, които не са си получили дължимото възнаграждение, поради това че работодателят не желае да открие производство по несъстоятелност и работниците пропускат сроковете, в които могат да претендират за изплащането на вземанията си от Фонда. Казвате, че са възможни злоупотреби. Ами, прилагайте такова законодателство, че да няма злоупотреби. Не може под такъв предлог и с такива мотиви да се отхвърлят работещи предложения. Може да не е мястото тук, но мимоходом ще спомена и още нещо, което според мен бе задължително да се предложи от Комисията – промяна в реда на кредиторите, установени в чл. 722 от Търговския закон, което в рамките на процедурата по несъстоятелност да даде предимство на вземанията, произтичащи от трудови или прекратени трудови взаимоотношения. Когато държавата не може да ти гарантира изплащането на трудовото възнаграждение, да те предпази от некоректните работодатели, както е предвидено в редица закони, не е ли редно да ти отреди място в челото на списъка за удовлетворяване на претенции, защото много често при разпределението не остана не остана имущество за удовлетворяване на четвъртите в реда на този списък, където в момента са вземанията на работниците и служителите. Дебатът за некоректните работодатели в България с неизплатените възнаграждения, обезщетения, извънреден труд, осигуровки се води от дълги години. Анализът на Комисията показва, че са налице сериозни пропуски в законодателството, които дават възможност на непочтените и некоректни работодатели да се възползват от тях. Сега беше моментът да се реши изцяло проблемът с неизплащането на възнагражденията, защото това не е в полза само на работниците и служители, а е в полза и на коректните работодатели. Иначе все повече ще се засилва натискът да се криминализира неизплащането на заплати, както е с неплащането на осигуровките. Криминализирането няма да реши проблема и въпроса на работника да си получи заплатата. Като български парламентаристи трябва наред с напъните за облекчаване на бизнеса и стимулиране на предприемачеството категорично да се противопоставим и да направим практики, ощетяващи хиляди работници в страната, да станат невъзможни. Трябва да гарантираме трудовите права на работниците и служителите в пълна степен. Едно от тези права е изплащане на договорените възнаграждения. Трябва категорично да се противопоставим на активното лобиране от много високи места за скандални промени на трудовото законодателство, насочени към орязване на придобивки и допълнителни защити на работниците и служителите като например премахване на клас „прослужено време“, премахване на минимални осигурителни доходи, минимални работни заплати и така заплати и така нататък. Още веднъж ще обърна внимание, че парламентарната група ще подкрепи тези предложения, защото са добри, няма да говоря, че са закъснели, защото те наистина са такива. Оставаме с впечатлението, че не решаваме проблема докрай и затова от парламентарната група сме инициирали поправки в Търговския закон, които смятаме, че ще допринесат за пълното решаване на проблема. За съжаление, това наше предложение не се разглежда заедно и паралелно с предложението за промени в Кодекса на труда, но когато дойде времето, ние ще

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Гьоков! Притеснена съм от тона на Вашето изказване и най-вече от опита да омаловажите работата на Временната комисия. В случая ние не разглеждаме работата на Временната комисия – това беше преди няколко седмици. В случая разглеждаме пакет от законодателни мерки с цел да помогнем на хиляди работници и служители, които от месеци, от години наред не могат да си получат изработените заплати в резултат на некоректното отношение на недобросъвестни работодатели – има много такива случаи. Смятам, че този пакет от законодателни инициативи в Кодекса на труда и в останалите закони заслужава внимание и трябва да бъде подкрепен от всички народни представители, но не мога да се съглася с опита да критикувате този Законопроект, да кажете, че тези промени са маловажни. Това е първата крачка към решаването на този изключително важен проблем, защото решенията в областта на заплащането на труда не са лесни. Те трябва да са консенсусни, да са разумни и да бъдат устойчиви. В никакъв случай не мога да приема и начина, по който правите опит да политизирате Законопроекта и проблема с неизплатените заплати. заплати. Проблемът с неизплатените заплати не е нито ляв, нито десен, той не е проблем нито на ГЕРБ, нито на БСП и тук няма никакво място за политика. политика. Водени от Вашето типично монотонно опозиционно говорене, Вие явно не можете да се откъснете от същността на разгледания проблем. Не мога да се съглася с изказването Ви, особено с последните думи, с които омаловажихте този Законопроект. Това беше първа реплика на госпожа Светлана Ангелова. Заявена е втора реплика – заповядайте, господин Зарков. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков! Не разбрах Вашето изказване като омаловажаване на Комисията. Тази Комисия имаше смисъл. Основният й смисъл беше, че дадохме сериозен знак, че всичките партии в Народното събрание идентифицираме много сериозен проблем и сме готови да го решим. В хода на обсъждането на Законопроекта, а не на работата на самата Комисия и на нейния продукт, стана ясно, че предложените текстове, аз съм сред вносителите, съдържат и някои слабости, някои от технически и юридически характер, но които може да се окажат важни. Защо? Защото проблемът е много тежък, много сериозен и всяка брънка на непрецизност може всъщност да провали иначе много добрата ни работа. В този ред на мисли, разбрах Вашето изказване и затова е моята реплика като един апел за продължаване на тази работа.

на обогатяване, на прецизиране, така че да бъде наистина ефективен. И най-важното може би, веднъж гласуван този Законопроект, поправен и приет окончателно и на второ четене, ще зависи изключително много и от волята на изпълнителната власт, от начина на организация на работа и пак от нас, когато чрез бюджета гласуваме съответните промени, които да дадат на контролните органи възможности да изпълнят своите задачите, които им вменяваме днес. Благодаря Ви, господин Зарков. Има ли трета реплика? Не виждам. Господин Гьоков, имате думата за дуплика. ГЕОРГИ Благодаря Ви, госпожо Председател. Много хубаво, че направихте уточнението, че в никакъв случай не омаловажавам работата на Комисията. Може би малко по-дълго се спрях на работата й, въпреки че говорим за Законопроекта. Няма как обаче да изляза от това говорене за Комисията и за нейната работа, която, повтарям, въпреки че не бях член на Комисията, присъствах на няколко от заседанията, оценявам като висока и отговорна, и с резултати от работата. Наистина моето изказване беше апел за продължаване на работата в тази посока и за постигане на резултати, защото сега сме наполовина. Относно госпожа Ангелова. Не знам какво притеснително имаше в моя тон на изказване и не знам някой да забеляза заплаха за приемането на Законопроекта или изказване въобще против Законопроекта. Омаловажаване работата на Комисията – в никакъв случай. Отново Ви повтарям, че Комисията,

Законопроектът, който сте внесли, пакетът от мерки, както го наричате Вие, от законодателни инициативи заслужава адмирации. Адмирациите ще ги получите с гласуването. Ще видите, че Законопроектът, който е внесен по инициатива на Комисията и подписан от народни представители от всички парламентарни групи, ще бъде приет с изключителен консенсус без хора против и въздържали се.

Не го решава! Няма как да убедите хората, които ще продължат да не си получават заплатите от работодателите и от Фонда за гарантиране на тези заплати, че сте направили нещо, тъй като те ще продължат да не си получават заплатите. Казвате, че сте направили първата крачка. Аз Ви казвам: този проблем е пропаст. А пропаст не се прескача на няколко крачки. Той трябва да се прекрачи изведнъж. От набраната инерция трябваше да решим проблема изцяло. За другото, което казахте – че съм политизирал проблема, въобще няма да се спирам. Никакво политизиране няма в това, което казах преди малко и това, което казвам сега. Наистина няма място за политизиране. Относно монотонното опозиционно говорене, си е Ваш проблем, че не разбирате. Мисля, че говоря достатъчно изразително и 90% може би 99%, с изключение на Вас, са разбрали какво съм казал и са разбрали, че

Не виждам. Доктор Хасан Адемов, заповядайте. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Много накратко. На Вашето внимание днес са промените в Кодекса на труда, които са в резултат на финализирането на дейността на Комисията по установяване на неизплатени работни заплати и обезщетения. Самият факт, че с промените в Кодекса на труда в Преходните и заключителни разпоредби променяме Търговския закон, Закона за гарантиране на вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя, променяме Закона за обществените поръчки означава, че този проблем е многопластов и едва ли някой от вносителите има претенцията да твърди, че всички въпроси, свързани с неизплатените заплати могат да бъдат решени с един законопроект, макар и плод на консенсус. консенсус. Този Законопроект трябва да получи подкрепа, защото той е една от първите стъпки за решаването на този проблем. Не казвам, че този проблем може да бъде решен с един законопроект или с няколко законопроекта, защото трябва да сме наясно с целта, която си поставя този Законопроект. Целта е допълнителна подкрепа за работници и служители, които имат да получават неизплатени заплати и обезщетения и, от друга страна, много важна страна на този Законопроект е, че предявява и претенцията да дисциплинира некоректните работодатели, което е много важно. Очакванията обаче към този Законопроект на онези български работници и служители, които имат да получават неизплатени заплати и обезщетение е, че след приемането на този Законопроект, те веднага ще си получат обезщетенията и заплатите, които са забавени. За съжаление, това няма как да се случи, но този Законопроект е, пак повтарям, първата крачка към запушване на пробойните в българското законодателство, които дават възможност на некоректните работодатели да лавират по този начин. начин. Молбата ми е, въпреки несъвършенствата на предложения Законопроект, на някои от текстовете, разбира се, имаме волята, имаме капацитета и потенциала между първо и второ четене с участието на вносителите и на експерти от различните министерства да предложим на второ четене на вниманието на Народното събрание Законопроект, който който да бъде първа крачка към решаването на този изключително важен и наболял проблем. Искам, уважаеми дами и господа, да Ви припомня едно от заключенията на Временната комисия. Знаете, че по информация на Главната инспекция по труда през 2016 г. размерът на неизплатените заплати е някъде около 22 милиона, говоря за некоректните работодатели. След намесата на Инспекцията по труда и другите органи на държавата, са изплатени голяма част от дължимите за 2016 г., а тези, които са останали, са само 22 милиона. Това означава, че срещу тях стоят 3 милиарда изплатени, тоест коректните работодатели са много повече отколкото некоректните. Идеята на този Законопроект е да дисциплинираме, пак повтарям, много важно, некоректните работодатели. Да се надяваме, че с усилията на всички народни представители ще успеем да предложим на вниманието на Народното събрание проект, който да бъде първа стъпка за решаването на този много важен социален проблем. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Адемов. Има ли реплики към неговото изказване? Не виждам. Има ли други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда с вносители Диана Йорданова, Павел Шопов, Светлана Ангелова, Драгомир Стойнев, Крум Зарков,

Процедура – заповядайте, госпожо Ангелова.

срокът между първо и второ четене за предложения по току-що приетия на първо четене Законопроект за изменение на кодекса на труда да бъде 3 седмици.

Следва декларация от името на парламентарна група. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Сблъсъците в обществото ни вече достигнаха точката на взривяване. Има нетърпимост между цели съсловия, между работодатели и работници, ежедневни криминални прояви. Новинарски емисии представят грозни сцени от цялата държава. За жалост България вече не прилича на европейска страна от XXI век. И всичко това е практически резултат от трите поредни управления на ГЕРБ и Бойко Борисов вече осем години (възгласи от ГЕРБ: „Ууу!“) – Борисов 1, Борисов 2 и в момента Борисов 3. Ето фактите само от последните две седмици. Вчера пребиха в парк известен журналист от Онзи ден пребиха на улицата нотариус. Бият лекари и учители. Лице, близко до вицепремиер, бе арестувано с банда трафиканти на незаконни емигранти. По някои плажове отново безчинстват въоръжени мутренски отряди. Член на СЕМ вместо да бъде изгонен оттам, заради публична заплаха над журналисти, тези дни ще решава кой да бъде следващият директор на БНТ. В НДК не можем да разберем злоупотребата за 1,4 милиона ли е, или за десетки пъти повече. Да продължавам ли? Скандал за партиен рекет за тонове суджук, който ще влезе в съда. И това е непрекъснат процес още от началото на третото правителство на ГЕРБ. Колеги, ние вече сме взривено общество и държава. Властта произвежда единствено и само грозни скандали. На крачка сме да ни отнемат председателството на Европейския съюз от 1 януари. (Възгласи от ГЕРБ: „Еее!“.) А отговорността се носи само от „бушоните“, наредени от господин Борисов и господин Цветанов. Отговорност Вие не носите. На фона на всичко това правителството в лицето на Валери Симеонов и работодателските организации също наливат масло в огъня. Искат да бъдат елиминирани синдикатите, защото пречили на бизнеса. Те били виновни за неуспехите им. Но, колеги това не е ли връщане в XIX век.? Тогава индустриалните работници са водили кървави битки с полиция, за да отстояват своите трудови права – осемчасов работен ден, право на протести и така нататък. На всичко отгоре, тези образовани хора, работодателите, незнайно защо смесват минимална работна заплата и линия на бедност. Тоест те искат минималната работна заплата от 460 лв. да стане 314 лв., колкото е линията на бедност. Това е орязване с една трета, с 32%. Тук да Ви припомня една интересна съпоставка. Заплатите в целия реален сектор у нас са малко над 16 милиарда годишно, докато печалбите са повече от 20 милиарда. Само с малка част от тези печалби реалните доходи, особено на работещите бедни, могат чувствително да бъдат повишени, вместо да бъдат намалявани още. От това би спечелила и икономиката като цяло, и държавата ни, и дори Вие, управляващите, ако се похвалите, че това е Ваша заслуга. У нас трудът вече 27 години е подценен поне два пъти спрямо реалната производителност на труда. Изискванията към хората растат, а възнагражденията на поне две трети от работниците не растат. Условията на труд в определени ситуации са брутално лоши и тежки, и социално незащитени. Това е реалност не от цивилизована Европа, а от Третия свят. Колеги, крайно време е да обърнем тази реалност. Затова апелираме към властта и към работодателските организации. Нека не забравяме, че ние сме държава от Европа, но с най-висок процент работещи бедни. И затова най-малка вина имат работниците. Тук да прибавим и пораженията от демографската катастрофа, не само разрастването на гетата, но и възрастовата диспропорция. През 2040 г. от всички петима души, трима ще бъдат пенсионери, а само двама ще са работещи. И при това единият от работещите ще е неквалифициран и полуграмотен. Да добавим и образователната ни система, която произвежда 40% функционално неграмотни. Такова нещо не можем да приемем не само защото сме лява партия, но преди всичко, защото сме нормални хора и милеем за България. Как можем да обобщим ситуацията? Държавните системи колабиратова. Икономиката ни се крепи на европейско донорство, което няма да е безкрайно. Демографската катастрофа ни изправя пред национален апокалипсис. Обширни територии се обезлюдяват. И при всичко това част от едрия бизнес иска да елиминира синдикатите. Те били пречили на производителността!? На практика за какво става дума. Мафията превзема и тероризира все повече от градовете ни, а съдебната система вместо да се мобилизира за защита на обществото, прави обратното. Сътворява ежедневно крещящи примери за хора, ненамиращи правосъдие. Самоуправството се превръща в естествена форма на взаимоотношения в обществото ни. Вече всеки ден научаваме за открито тероризиране по плажове и паркове, по улици и пред офиси. Върнахте ни в бруталните „мутренски времена“ от средата на 90-те години. И това под зоркия поглед на Борисов и треперещите под него „бушончета“. Дами и господа управляващи, трябва да си кажем, че поведението ви в парламента в тази първа сесия показва, дали от нежелание или от неможене, не знам, но не започнахте да решавате нито един проблем от горепосочените. Изгубихте ценно национално време в един критичен момент. Свидетели сме на ежедневни корупционни скандали. „Патриоти“ прекарват бежанци!? Любими министърки на Борисов гърмят със скандали около корупция в АПИ и НДК. Задържаният шеф на ДАИ за сделка със Столична община за 135 млн. лв. Това е днес България под Вашата власт! Позорно стоим на първо място по корупция. Чуждестранните инвестиции се върнаха отпреди двадесет години. Пребиват хора посред бял ден в центъра на столицата. Държавата колабира, колеги, и това става поради две прости причини: за трети път от 2009 г. Борисов управлява държавата, но по един и същи бандитски начин. Не се вслушвате в нито една конструктивна критика – нито от обществото, нито от опозицията в този парламент, а именно БСП. Ако не ни чуете и този път, мандатът Ви ще е още по-къс от предишния. Гневът се натрупва в обществото. Колкото и комично да звучи, господин Цветанов, аферата със суджука от Добрич, то е олицетворение на същността на управлението Ви. Веднъж за 4 тона, друг път са 4 милиарда. Алтернатива на пагубното Ви управление има. Хората ще я потърсят съвсем скоро. Благодаря за вниманието. Лично обяснение или декларация?

Това, че някой влиза в парламента, за да прави скандали, да провокира напрежение, единствено води до уронване престижа на институцията Народно събрание. И днес, когато имаме една изключително сериозна програма, както за днешния ден, така също и за седмицата, аз смятах, че трябваше да се концентрираме повече по това, което трябва да свършим като народни представители.

искам да Ви уверя, че парламентарната група на ГЕРБ и всички останали народни представители от парламентарните групи, които участват активно в законодателната дейност и в нормалното реално функциониране на българския парламент, те винаги са били хора, които могат да се разберат по дадените национални теми. Аз смятам, че подобно поведение е опит като защитна реакция за проблемите, които имате в БСП

но партия ГЕРБ взе ясното решение и се разграничи от подобно поведение и оставихме компетентните органи да се произнесат. Само да кажа, че няма нито един народен представител, на който да му е поискан имунитетът, който да не си го е дал. Няма нито един народен представител, на който му е поискан имунитета, който да е разговарял със затворници и да е осъществявал купуване на гласове, за да влезе в българския парламент. Къде беше Вашата позиция? Това е проблемът на БСП, защото Вие не можете да изразите позитивната си принципна позиция, а винаги искате да се връщате във времена, където само да има конфронтация. Така че проблемът със суджука, ако го сложим от едната страна, от другата страна е купуване на ромски гласове, за да влезете в българския парламент. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Кое според Вас е демократичното и кое е силното като политическа реакция? Защото реакцията, която има и народният представител, който беше до днес такъв, си подаде оставката от българския парламент, за да не пречи на разследването и да няма подобни спекулации, които Вие днес лъхате от тази парламентарна трибуна за това какво ГЕРБ прави и какво не прави. Само да Ви уверя, че ние получаваме пълната международна подкрепа за политиките, които прави днешното правителство. А те са свързани и с предстоящото председателство, с което България ще бъде водеща и ще бъдем столица на европейските политики. Нека да бъдем консолидирани и да покажем действително и патриотичното си отношение, и национално отговорното си поведение, което трябва да демонстрираме като българи на първо място, а след това нека вече да бъдат политическите ни пристрастия. Защото, уважаеми колеги, знаем, че Ви боли, че загубихте изборите. Знаем, че още не може да излезете от този стрес. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Знаем, че това ще Ви държи през всичките тези четири години на сегашното управление. А това, че имаме кабинет Борисов 1, кабинет Борисов 2, кабинет Борисов 3, смятам, че може да има и кабинет Борисов 4 (бурни ръкопляскания от ГЕРБ), защото българските граждани са тези, които дават оценка за политиката, за поведението на всяка една партия и гласа, който получават. Затова аз мога да Ви пожелая успех във всичко, което може да бъде позитивно и градивно от Вас. И ще получите нашата подкрепа. Благодаря на тези достойни народни представители от БСП, които споделят тревогите си, че подобно поведение е недопустимо в българския парламент, което се провокира от ръководството на БСП. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Уважаеми колеги народни представители, разбираме болката Ви, разбираме Вашето неодобрение, но може би ще намерите повече смелост, за да може действително да дадете повече позитивен знак в дейността на Четиридесет и четвъртия парламент. Ние сме с протегната ръка. Искам да благодаря на „Обединени патриоти“ за това, че действително имаме едно мнозинство, което ни дава стабилност страната ни да бъде член на Европейския съюз. Искам да благодаря и на народните представители от „Воля“, от Движението за права и свободи – когато има национални теми, те ни подкрепят. Убеден съм, че и разумните народни представители в БСП ще провокират повече смислен дебат във Вашата парламентарна група, за да намалим това напрежение. Това напрежение може да бъде намалено от всички нас. То не може да бъде намалено с подобни декларации, които провокират омраза, разделение и противопоставяне. Повярвайте, това е времето, в което Вие сте постигали някакви политически позиции или политически успехи, но днес времената са други. Днес сме член на Европейския съюз. Страната ни е изключително сериозен субект в региона, в който се намираме. Тук трябва да отдадем заслуженото на премиера Борисов за неговите лидерски качества и за оценката, която дадоха европейските лидери.

По-спокойно! …единодействие и общи цели, в същото време си позволи да прави нещо, което според мен Вие не би трябвало да го позволявате. Позволи си един вид търсейки единство, за пореден път да издава присъди

Показал е, че това е лоша парламентарна практика и в този случай специално няма как да получите единство, господин Цветанов. Може да е била рязка, но тя не беше обидна, за разлика от Вашата. Доста работи мога да Ви кажа господин Кутев, по Вашата процедура, но ще се въздържа. Мисля си, че е излишно.

(Общ законопроект за приетите на 30 юни 2017 г. на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно процесуалния кодекс, № 702-01-4, внесен от Министерския съвет на 13 юни 2017 г.; и Законопроект за изменение на Наказателно процесуалния кодекс, № 754-01-15, внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г. Изготвен е на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на народното събрание. имате думата да представите доклада на Комисията по правни въпроси, чийто председател сте. ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател. Представям на Вашето внимание доклада Общ законопроект на приетите на 30 юни 2017 г. на първо гласуване четири законопроекта, както уважаваният господин председател

който ще участва в работата по Законопроекта, да заеме мястото си, а останалите да напуснат залата! Уважаеми колеги, моля Ви да заемете местата си в залата! Господин Свиленски, моля да заемете мястото си в залата! Господи Бойчев, моля да заемете мястото си в залата! Моля квесторите да помолят народните представители да заемат местата си в залата или да я напуснат!

Извинявайте, господин Кирилов – имате думата. ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател. „Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

„8а. извършеното деяние съставлява административно нарушение, за което е приключило административнонаказателно производство;“.

ако в случаите по чл. 25, т. 5 в едномесечен срок от спирането не е направено предложение за възобновяване на административнонаказателното производство или предложението не е уважено.“

Предложение от народните представители Кирилов, Фикирлийска, Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Емил Димитров по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението.

С първоначалната редакция, както беше предложена в Комисия, по никакъв начин не се защитаваха законните права и интереси на пострадалия. Впоследствие обаче, за което благодаря за усилията, положени в Комисията, този текст се изчисти и придоби редакцията, която виждате, „Прокурор уведомява пострадали за правата му в едномесечен срок да подаде тъжба по реда на чл. 81“, което е нещо съвсем различно от първоначално предложеното, поради което ние ще подкрепим текста. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Подлагам на гласуване предложенията на Комисията за създаване на нови параграфи 4, 5, 6 и 7 със съответното им съдържание, съгласно Доклада на Комисията. Моля, гласувайте параграфи 4, 5, 6 и 7 по Доклада на Комисията.

3.“ 2. Създава се нова ал. 5: „(5) Мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от две години, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление по чл. 411а, за което се предвижда наказание не по-малко от 15 години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание и повече от една година – в останалите случаи.“ 3. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.“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

Вносителите и Комисията предлагат основание за „задържане под стража“ да има и тогава, когато по същия Наказателен кодекс е предвидено, че обективната истина може да бъде разкрита в делото и в отсъствие на обвиняем. С други думи отсъствието на обвиняем по делото би могло да бъде на собствено основание, прието като реална опасност, тоест да доведе до най-тежката мярка за отклонение „задържане под стража“. Струва ми се, че в това предложение няма никаква логика. Той не се вписва нито в идеята на чл. 63, нито съответно в идеята на чл. 269. Член 63 предвижда задържане на това лице при доста сериозни основания, а именно, когато е възможно да се направи обосновано предположение, че би извършил друго престъпление и да се укрие. Обратно, чл. 269 предвижда, че отсъствието на това лице не пречи да се открие обективната истина, тоест ние сме в съвсем различна хипотеза – идеята на единия текст е да може отсъствието да не пречи на развитието на производството, идеята на другия текст е да бъде задържано едно потенциално опасно лице, което може да избегне правосъдие. Смесването на тези два института е най-меко казано трудно за обяснение от гледна точка на логиката на целия Кодекс и на логиката на процеса така, както той е разписан и се развива. Няма общо с първоначалните мотиви, поради които гледаме този важен Законопроект днес. Моля да подложите отделно на гласуване предложението за нов § 9, тъй като ние от парламентарната група на БСП ще му се противопоставим. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Реплики? Заповядайте, господин Кирилов.

породи сериозен дебат в Правната комисия. Спорехме дълго и обстоятелствено, спорехме дали тази презумпция или фикция, която се урежда с това правило, отговаря на обективната житейска истина. В тази връзка и дебатът в голяма степен ескалира. За да е по-ясен казусът на уважаваните народни представители, иде реч, по-просто казано, за следното: ако лицето отсъства и е повдигнато обвинение задочно, тоест на отсъстващо лице, това означава ли допускане, предположение, презумпция за наличието на риск то да се отклони от наказателното преследване, респективно такъв риск, който да наложи да обоснове налагането на мярката „задържане под стража“? Нашата позиция на народните представители – по-голямата част от народните представители, беше, че тази презумпция, това допускане е обосновано. Позицията на представителите на Върховния касационен съд, с оглед практиката на този съд, беше, че всеки конкретен случай би следвало да се преценява поотделно и не следва да се допуска още една презумпция в тази връзка. Представяме на Вашето внимание Вие да прецените и да вземете решение по този въпрос. Аз лично смятам, че ако се повдига обвинение срещу едно лице и това обвинение е задочно, това, че то бере ягоди в Англия, не е освобождаващо обстоятелство, а напротив, е индикация за това, че има опасност лицето да се отклони от обвинението и респективно от евентуалното наказание.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Мярката „задържане под стража“ е най-тежката мярка, която може да бъде налагана на обвиняемо лице, така че трябва по-подробно да се обсъди този въпрос и нашата партия ще гласува „против“ това предложение. Не може едно лице, за което е повдигната задочна мярка „задържане под стража“, без то да знае, да му бъде определена такава тежка мярка. Лицето може да отсъства, може въобще да не знае, че има обвинение и поради тази причина да не е уведомено и да не се явява на досъдебните производства и наказателните дела. Поради тази причина аз считам, че такава мярка не следва да бъде вземана по отношение на лица, които не са уведомени, че срещу тях е повдигнато и водено задочно производство. Спрямо такива лица може да бъде взето друго отношение да бъдат подсигурени на досъдебното производство или на наказателните производства.

Няма. Господин Зарков, заповядайте да отговорите на репликата на господин Кирилов, тъй като господин Найденов по същество не направи реплика, а се съгласи с Вашето мнение. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Найденов, действително открадна моята дуплика до голяма степен, но затова ще бъда пределно кратък, уважаеми господин Кирилов.

то ние трябва да презумираме неговото желание да се укрие. Това е много тежка презумпция и тя не отговаря на изписаните в чл. 269, ал. 3, която е цитирана в цялост хипотези. Той може да не е намерен на посочения адрес, може да е направил нарушение, променяйки адреса си, като не го е съобщил на съответните органи. Може да е, както Вие казахте, в чужбина. Не може да се презумира нещо толкова тежко, като желанието да се укриеш от правосъдие, още повече че по дефиниция ние сме на ниво подсъдим – този човек може да е напълно невинен и да му се налага най-тежката мярка за неотклонение и би довела до много тежки последици след края на процеса, ако влезе в сила оправдателна присъда. Затова оставам на нашата позиция, тъй като хипотезата, която Вие допускате е една, но може да бъдат допуснати десетки други хипотези, при което това да играе обратната роля и да не спомогне развитието на процеса, а напротив. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Попов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, нека да изхождаме тук от тази хипотеза, от основната правото максима, а именно презумпцията за невинност в един наказателен процес. Още на фаза на досъдебно производство, налага му се най-тежката мярка „задържане под стража“, и то за един много значителен период – това са две години, уважаеми народни представители. Това, което сподели колегата Крум Зарков, са тежки последици и намесване в правната сфера на този правен субект, който към този момент, когато му се налага мярката, все още не е доказано, че е виновен и съответно осъден. При една оправдателна присъда, последиците и за българската държава при такъв огромен период „задържане под стража“ и на практика изкарване на този човек от гражданския оборот като цяло, ще има много тежки последици. Поради тези причини, които и колегата Зарков спомена, и колегата от „Воля“, и които аз казвам, ние няма как да подкрепим такъв текст. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 9, със съответното му съдържание по доклада на Комисията. Това беше всъщност параграфът, предмет на дебата досега

Предложение от народните представители Кирилов, Фикирлийска и Александрова. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Димитър Лазаров по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 14, със съответното му съдържание по доклад, както и параграфи 15, 16 и 17 по доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

Предложение от народните представители Кирилов, Фикирлийска и Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 98: „§ 98. § 18: „§ 18. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения: „1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „ревизионните актове, с които са установени данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски и приложените към тях ревизионни доклади, както и докладите по чл. 19 от Закона за държавната финансова инспекция от извършени финансови инспекции и одитните доклади по чл. 56 от Закона за Сметната палата и приложените към тях документи.“ 2. Създава се ал. 2: „(2) Обвинението и присъдата не могат да се основават само на данните от ревизионните актове, докладите по чл. 19 от Закона за държавната финансова инспекция, одитните доклади по чл. 56 от Закона за Сметната палата, докладите относно разследванията

Господин Председател, колеги, аз ще се изкажа сравнително кратко по § 18. Парламентарна група на „БСП за България“ няма да го подкрепим, тъй като считаме, че това е един излишен текст, който допълнително усложнява и утежнява самия Закон. Какво имам предвид? Предлага се да се допълнят писмените доказателствени средства с ревизионни актове, с които са установени данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски и така нататък. Не знам защо, но се предава допълнителна сила на тези доказателствени средства, като изхождам от факта, че всички те са оборими, тъй като подлежат на съдебен контрол. Едновременно с това ал. 2 прави уточнение, че присъдата не може да почива само на тези допълнителни доказателства, с което ал. 2 обезсмисля ал. 1. Поради тази причина ние няма да го подкрепим. Смятаме, че сега съществуващият текст ни решава всички въпроси.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 18 със съответното му съдържание, съгласно доклада на Комисията. Гласували

Когато глобата по ал. 5 е наложена от орган на досъдебното производство, постановлението се обжалва пред съответния първоинстанционен съд в тридневен срок от съобщението за налагането й. Съдът се произнася незабавно в закрито заседание с определение, което е окончателно.

„отношение на“ се заменят със „за престъпления, осъществени от“, след думата „предварително“ се добавя „по отношение на всички участници, включително и лица и свидетели по чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за специалните разузнавателни средства“, а изречение трето се заличава. В ал. 6, изречение първо думите „отношение на“ се заменят със „за престъпления, осъществени от“, след думата „дава“ се добавя „предварително по отношение на всички участници, включително и лица и свидетели по чл. 12, ал.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване параграфи от 24 до 29 включително по доклада на Комисията. Гласували гласуване параграфи от 24 до 29 включително по доклада на Комисията.

Предложение от народните представители Кирилов, Фикирлийска и Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 53: „§ 53. § 30: „§ 30.В чл. 227, ал. 5 думите „назначава защитник“ се заменят с „назначава резервен защитник независимо от упълномощаването на защитник“.“

„Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник, разследващият орган му предявява разследването, като в случаите по чл. 94, ал. назначава резервен защитник независимо от упълномощаването на защитника“. В самото начало на текста Вие виждате, че той няма защитник, а след това в края на текста се появява защитник. Едновременно с това не е ясно защо на един обвиняем, който има няколко защитника – това обикновено е практика при много сложни дела, на него трябва да му се назначи още един резервен защитник. Това, Това, от една страна, води до значителни разходи, които след това се предявяват на самия обвиняем. Едновременно с това, тъй като този защитник се назначава при предявяването на материалите, когато досъдебното производство е приключило и основното задължение и право на обвиняемия е да се запознае с тези материали, защо точно в този момент трябва да му се назначи резервен защитник? При положение че до този момент той не е имал защитник, или неговият защитник който той си е избрал, по някаква причина отсъства, тогава резервният защитник трябва да вземе решение по отношение искане на допълнителни доказателства и и множество други процедури, които му дава законът. Това е изключително важно, тъй като на следващата фаза се провежда тъй нареченото „разпоредително заседание“. В това разпоредително заседание се разглеждат всички въпроси, свързани с доказателствени средства. Ако резервният защитник допусне някаква грешка и не е добре подготвен, след това това подсъдимият няма вече никаква възможност отново да представи доказателства и да се бори за своята правда. Искам да посоча нещо, което трябва да имате предвид. По делата истината не е тази житейска истина, която съществува, а истината по делата е истината, затворена между кориците на съответното дело. Каквото е вътре, това съдът приема, че е истина. Много често тази истина не съответства на обективната истина.

промените, които се предлагат впоследствие. Когато става въпрос

обвиняем, който вече е станал подсъдим, ще му бъде назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1. Ние веднъж му назначаваме резервен защитник, следващия път на разпоредителното заседание трябва да му назначим още един защитник. Не разбирам цялата работа и ми се струва, че целият текст не е прецизен. Затова няма да го подкрепим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоянов. Реплики?

няма логика в това, което приехте току- що преди малко, а именно възможността до две години да се приложи мярката задържане под стража. На практика това ще стимулира бавното досъдебно производство, тоест органите на досъдебното производство, казано на друг език, яваш-яваш две години ще си водят досъдебното производство. Тук – обратното, искате бързо да се предяви обвинението, но чисто само на формално основание този резервен защитник ще присъства само на тази фаза от досъдебния процес, а след това и на съдебния процес. Това обаче ще лиши от възможност обвиняемия, а впоследствие и подсъдимия да организира своевременно своята защита. Освен това оттук насетне – след предявяване на обвинението, започват да текат редица срокове и възможности обвиняемият да извърши определени процесуални действия. Ако те не се извършат в този момент или в кратък момент след предявяване на обвинението, той по-нататък губи това свое право От друга страна, това води до значителни други разноски за обвиняемия впоследствие и то при защитник, назначен служебно. Той не го е избирал, не го искал, не го е търсил, дори си е определил друг защитник, упълномощил го е за това, а в същото време държавата на практика му назначава допълнителен резервен защитник само за да могат да му бъдат предявени обвиненията. Обвинението ще бъде предявено, но пред защитника, ако той е решил и е упълномощил такъв защитник, който да го представлява и да ръководи процеса и в следващата фаза, а именно в съдебната фаза. Този защитник, който е упълномощен от обвиняемия, следва да е много добре запознат с цялото дело – с досъдебното производство, след това на съдебна фаза – дали са извършени съществени процесуални нарушения, дали не са, и Явяването само проформа – за да се предяви обвинението на адвокат към обвиняемия, според нас просто ще доведе до тежки последици относно невъзможността за организиране на адекватна защита от страна на обвиняемия, който към този момент все все още е невинен поради презумпцията за невиновност. Благодаря Ви.